Poštovani zamjenik ministra financija Boris Lalovac. Izvolite. **Lalovac, Boris** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Znači pred vama se nalazi Nacrt prijedloga Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu. Ovim Izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu usklađuje se sa direktivom o uslugama na unutarnjem tržištu. Izmjenama Zakona propisuje se da djelatnost poreznog savjetništva mogu obavljati strani porezni savjetnici koji zadovolje uvjete propisane ovim zakonom te uz uvjet uzajamnosti, strani porezni savjetnici u Republici Hrvatskoj mogu obavljati porezno savjetničku djelatnost i porezno savjetničke radnje. Strani porezni savjetnici mogu biti upisani u imenik stranih poreznih savjetnika i obavljati porezno savjetničku djelatnost pod nazivom porezni savjetnik sa svim pravima i dužnostima u obavljanju porezno savjetničke djelatnosti. Dok oni strani porezni savjetnici koji se ne upišu u imenik stranih poreznih savjetnika u Republici Hrvatskoj mogu obavljati pojedine radnje u okviru obavljanja porezno savjetničke djelatnosti. koja je država ugovornica europsko gospodarskog prostora u Republici Hrvatskoj mogu osnivati svoje podružnice. Navedene podružnice mogu u Republici Hrvatskoj pružati usluge poreznog savjetovanja koje uključuju usluge savjetovanja o porezima svoje matične države o porezima država ugovornica europskog gospodarskog prostora. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba SDP-a prijavio se poštovani Josip Benčić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče, štovane kolegice i kolege. Malo sam ono iznenađen što sam se samo ja javio za diskusiju. Znači to je jedan europski zakon koji evo kako je rekao gospodin Lalovac usklađujemo sa propisima Europske unije. Najznačajnija je izmjena da i u ovom segmentu dakle puštamo porezne savjetnike, strane porezne savjetnike u ovaj segment djelovanja. Ovaj zakon je donesen 2000. godine i zapravo je prava rijetkost da se u ovih 13 godina, da imamo jedan zakon koji se u 13 godina zapravo ništa značajnije nije mijenjao, zapravo nije imao nikakve izmjene što ne znači uvjetno da je zakon loš. Zakon je … dobar. Prva izmjena zakona je bila tek 2011. godine kada je zapravo po tom zakonu osnovana Hrvatska komora poreznih savjetnika koja je onda donesla svoj statut, odnosno program polaganja ispita za poreznog savjetnika. Znači to se sve događalo u 2011., 2012. i 2013. godini. Zašto je takva situacija, evo samo da vas upozorim na činjenicu da u Republici Hrvatskoj trenutačno imamo samo 29 poreznih savjetnika i jedan od uzroka tome je, koliko sam ja to malo gledao, možda čak i program polaganja koji je zaista sveobuhvatan i relativno je težak, slično nešto kao javnobilježnički ispit ili pravosudni ispit, obuhvaća nekakvih 9 predmeta i još mnogo popratne literature. To nije nikakav problem ako je ispit težak, težak je kao i svi drugi nego pitanje je zašto nema više poreznih savjetnika. Da li smo mi zaista država u kojoj mi smo ajmo tako reći svi uredni platiše, svi sve znamo o porezima da nam ne treba poreznih savjetnika. Na ovo pitanje ne očekujem neki odgovor jer diskusija o sivoj ekonomiji, o poreznoj evaziji ili o problemima naplate poreza bi nas odvela ja mislim da ne bi bila dovoljna ni jedna saborska rasprava. Poreznim savjetovanjem se zapravo u Republici Hrvatskoj bave mnogi. Recimo imate revizorske kuće, znači revizori, bave se knjigovođe, pa čak i u Ministarstvu financija u poreznim upravama imate poreznih savjetnika. Pa da li su oni svi licencirani, nisu. Samo 29 ih, ponavljam, ima licencu poreznog savjetnika. Otprilike kako to i zvuči prema vani, recimo u Austriji i Njemačkoj tisuću poduzeća ima barem jednog poreznog savjetnika, licenciranog poreznog savjetnika. Ovo da se poreznim savjetovanjem bave računovođe, revizori i nikome ne odgovaraju za svoj rad, omogućeno im je djelomično porezno savjetovanje o reviziji i Zakonom o računovodstvu. Ali se postavlja pitanje kada ajde recimo konkretno dođe kontrola Porezne uprave i nađe nekakve greške znači u radu knjigovođe ili u radu revizora, da li oni odgovaraju za te propuste. To pitam zato što licencirani revizor odgovara, on mora biti osiguran kod osiguravajućeg društva, mislim da je minimalno po članku 23. 200000 kuna, jedan d.o.o. odgovara sa imovinom ili sa svojim temeljnim kapitalom 20000 kuna. Mi u Hrvatskoj recimo imamo i 4 revizorske strane kuće, da ih sad ne nabrajam, koje imaju svaka svoj odjel za porezno savjetništvo, ali da li imaju licenciranog poreznog savjetnika? Dakle to je samo jedan segment koji možda ajde reći ćemo proizlazi iz ovog zakona i gledajući stanje, da sad ne pričam o tome koliko su porezi i doprinosi značajni za stanje blagajne od općine, grada, županije pa evo i do državne blagajne, mislim da nas u idućem periodu, pogotovo ulaskom poreznih savjetnika iz Europske unije čeka jedan, znači gledajući sadašnje stanje i s obzirom na ulazak u EU smatram da ćemo jednostavno morati dati veći značaj ovoj djelatnosti i da će se Ministarstvo financija jače morati i sveobuhvatnije uključiti u probleme rada poreznog savjetništva za razliku od dosadašnjeg stanja jer nam je to zaista svima u interesu. Pa evo s ovom rečenicom bih završio, klub SDP-a će podržati ovaj prijedlog zakona. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Nemamo više prijavljenih za raspravu. Pa prelazimo na